Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 206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 Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona s konačnim prijedlogom zakona usklađuju se odredbe Općeg poreznog zakona sa odredbama Zakona o trošarinama i s prestankom važenja Zakona o Financijskoj policiji. Također se propisuje obvezni sadržaj gotovinskog računa s ciljem da se općim propisom izjednači sadržaj računa za sve djelatnosti. Također se propisuje obveza sve obveznike poreza na dodanu vrijednost, a ne samo za obveznike poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost dobara i obavljenih usluga oporezive izvozne isporuke već od 800000 da porezne prijave podnose elektroničkim putem. Ukupan broj obveznika poreza na dodatnu vrijednost koji podnesu porezne prijave elektroničkim putem prema važećem OPZ-u iznosi oko 80000 poduzetnika. Predloženim izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona ukupan broj obveznika koji će podnositi porezne prijave elektroničkim putem iznosio bi oko 170000. Znači, ukupan broj obveznika koji se proširuje za nekih 90000. Cilj predložene izmjene Općeg poreznog zakona je osigurati prijelaz na elektroničko poslovanje u potpunosti u cilju poboljšanja informatizacije za sve obveznike poreza na dodanu vrijednost. Navedeno pridonosi rasterećenju rada u Poreznoj upravi, a ujedno omogućuje poreznim obveznicima bržu i jednostavniju proceduru i mogućnost trenutačne provjere formalne ispravnosti obrazaca, a sve u cilju efikasnosti postupka. Nadalje, Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona izvršene su izmjene i dopune kojima se osigurava položaj države kao i vjerovnika u dužničko, porezno-dužničkom odnosu. Radi važnosti zaštite državnog gospodarskog interesa i manipulacije s rokovima zastare na štetu poreznog tijela kao vjerovnika početak tijela zastare je definiran člankom 94. stavkom 3. Općeg poreznog zakona posebno se određuje za postupak utvrđivanja zlouporabe prava, proboj instituta osobne odgovornosti prema člancima 158a. do 158f. Općeg poreznog zakona. Posebno se određuje početak tijela zastare i za postupak ispitivanja izvora imovine prema članku 63. Zakona o porezu na dohodak. Naime, analizom postojećeg stanja uočeno je da postoji potreba da se utvrđivanje zloupotrebe prava u porezno-dužničkom odnosu i utvrđivanje postojanja osnove za oporezivanje u postupku ispitivanja ispitivanja izvora imovine veže za razdoblje u kojem je porezno tijelo došlo do saznanja o protupravnom ponašanju. Uvažavajući odredbe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona i odredbe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak cilj je da se ukoliko se utvrdi da ima osnove za oporezivanje u postupku izvora imovine da se omogući utvrđivanje izvora imovine od 1. siječnja 2005. godine. Za obveze koje se utvrđuju u postupku ispitivanja izvora imovine zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamate počinje teći nakon isteka godine u kojoj je u tijeku postupka ispitivanja imovine utvrđeno da ima osnove za oporezivanje. To znači da se neovisno o tome kada je nabavljena nepokretna, pokretna ili druga imovina, te učine drugi izdaci fizičkih osoba čiji izvori nisu dokazani obveza poreza na dohodak po tom obvezu bila naplativa ako je utvrđena prije nego što istekne šest godina računajući od dana nakon isteka godine u kojoj je u tijeku postupka ispitivanja izvora imovine utvrđeno da ima osnove za oporezivanje. Kod izvršenih uplata jasno se definira redoslijed naplate poreznog duga unutar iste vrste poreza na način da se najprije naplaćuje stari dug unutar iste vrste poreza bez obzira što je porezni obveznik naznačio kao vrstu obveza koju plaća dug iz novijeg poreznog razdoblja unatoč postojanju dugova iz ranijih razdoblja iz čega bi proizlazio pogrešan zaključak da se naplaćuje noviji dug, a da se stariji dugovi ostaju nenaplaćeni. S obzirom da je 1. listopada 2012. godine na snagu stupio Zakon o financijskom poslovanju i pred stečajnoj nagodbi kao novo zakonsko rješenje koje dužniku daje mogućnost za pravovremeno restrukturiranje uz suglasnost vjerovnika prije pokretanja stečajnog postupka potrebno je radi jednostavnosti i nesmetanog funkcioniranja pravnog poretka izvršiti određeno usklađivanje sa navedenim propisom čija svrha je konačno zaustavljanje i generiranje negativnih učinaka u gospodarstvu kao i zabrinjavajućeg trenda rasta nezaposlenosti. Zahvaljujem.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 Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra s pomoćnicom, kolegice i kolege. Dakle, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo raspravio je na 26. sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona. Naravno, uvodno izlaganje ste čuli od zamjenika ministra, pa neću po tom pitanju ponavljati. Ali ću istaknuti šta je u raspravi na Odboru iznijeto kao stajalište. U odnosu na članak 5. Konačnog prijedloga zakona iznijeto je stajalište da nije primjereno da se važeće odredbe 94. točke Općeg poreznog zakona ne mijenjaju, pa tako ni odredbe stavaka 1. i 3. koje reguliraju početak tijeka zastare kao i rok zastare, a predloženim odredbama novih stavaka 4. i 5. uvodi se novi kriterij za određivanje trenutka kada počinje teći zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata. Naime, predloženim dopunama članka 94. moguće je kad je u pitanju porez na dohodak primjenjivati različiti početak tijeka zastare ovisno o tome da li se određuje po odredbi članka 94. stavak 3. ili po novoj predloženoj odredbi stavka 4. zakona. da se na svaki slučaj gdje bi se eventualno primjenjivala nova odredba stavke 4. prijedloga zakona može primjenjivati i odredba članka 94. stavak 3. važećeg zakona što dovodi do neprihvatljive pravne nesigurnosti. Osim toga, iznijeto je mišljenje da predložena nova odredba članka 94. stavka 4. Zakona kojim se predlaže da citira: "Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je u tijeku postupak ispitivanja izvora imovine utvrđeno da ima osnove za oporezivanje" oporezivanje" upućuje na nakanu da se ta odredba primjenjuje na način da ima povratno djelovanje. Iz navedenog proizlazi da bi se ta odredba mogla primjenjivati i na do sada ostvarene prihode kao i na prihode za koje sukladno članku 94. stavak 3. Zakona koji glasi: "Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamate već nastupila zastara." Predstavnici Vlade istaknuli su po ovoj raspravi u vezi s ocjenom o neustavnosti prijedloga odredbe članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona kojima se dodatno regulira zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata, da se tekst predložene nove odredbe članka 94. stavka 4. zajedno sa pripadajućim obrazloženje temelji na sudskoj praksi prema kojoj za utvrđivanje zastare prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata opće pravilo ne vrijedi ako porezno tijelo nije znalo niti je moglo znati za postojanje obveze poreznog obveznika koji je bio dužan prijaviti nastanak porezne obveze pa zastara prava na utvrđivanje utvrđivanje porezne obveze počinje teći istekom godine u kojoj je porezno tijelo saznalo za tu obvezu, odnosno u kojoj je trebalo utvrditi porez. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova, 7 glasova za, 1 glas protiv Hrvatskom saboru predloži donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona. Zahvaljujem. I otvaram raspravu. Najprije po klubovima. U ime kluba IDS-a govorit će poštovani zastupnik Damir Kajin. ministra, uvažena gospodo zastupnici. Čudi me da neće biti nekog većeg interesa za ovaj zakon, ali ovo je sigurno jedan od najbitnijih zakona ne samo ja bih rekao ove administracije nego općenito kada je riječ o porezima, odnosno uvjetima poslovanja ja bih rekao i jedne cijele dekade. Ovo je jedan od onih zakona koji bi mogli imati dalekosežne posljedice na neki na neki način i po pravnu sigurnost u Hrvatskoj. I ovo je jedan od onih zakona koji će biti ili bezrezervno hvaljeni ili s druge strane koji će biti a priori osporavani. Ovo je zakon koji će izazvati ozbiljne rasprave, moguće rasprave pred Ustavnim sudom. A što je bit? Bit je zapravo redefiniranje pojma zastare, odnosno njena retroaktivnost. Usuđujem se reći da je ovo daleko čak i ozbiljnije od zastare za ratno profiterstvo, ali kako smo to tada riješili? Tada smo to mijenjanjem ili izmjenama Ustava, sada ovu zastaru mijenjamo ili ukidamo zakonom. U prvom slučaju, neka to bude neka šala, ono kada govorim o ratnom profiterstvu tangiralo je zasada barem samo Sanadera, a ovo bi moglo tangirati na desetine i desetine tisuća građana u RH i zato je moje mišljenje da bi možda bilo dobro da jedan ovakav zakon ide u drugo čitanje jer ovaj kontradiktoran članak 5. ionako počinje se primjenjivati od 1.01. iduće godine. Danas je izašao jedan sjajan tekst u poslovnom dnevniku gdje ovdje čak u naslovu se kaže "Uvertira u lov na tajkune iz '90-ih godina, ukidanjem zastare kreće ispitivanje podrijetla imovine". Pa dopustite mi da citiram i nekoliko dijelova Pa se kaže da "Vlada je zadiranjem u Opći porezni zakon odlučila promijeniti računanje rokova zastare i time otvorila put za lov na dužnike državi i svojevrsno ponovno ispitivanje porijekla imovine. Od početka iduće godine zastara prava poreznika na utvrđivanje porezne obveze računat će se da teče pojednostavljeno rečeno od trenutka kada poreznici dobiju saznanje da postoji osnova za oporezivanje. Porezni stručnjaci podijeljeni su oko novih rokova zastare, a s jedne strane upozoravaju da je to novi primjer retroaktivne primjene kao što ga je Linić uveo kod oporezivanja dohotka od kapitala, a s druge strane tvrde da je to opasan presedan koji će završiti na Ustavnom sudu." Prema njihovim riječima u mnogim slučajevima zastara zapravo prestaje postojati. U prvoj skupini bez prava na zastaru su vlasnici više tvrtki koji su prevarili državu. Ok, u mnogo široj od prve su svi građani koji ne mogu dokazati porijeklo imovine. Svi dužnici državi trebaju platiti svoje obveze, to je jasno tu nema nikakvog spora, ali je moguća serija problema zato što rijetko tko čuva dokumentaciju duže od zakonskih rokova. Arhivu pak obveznici nisu dužni čuvati nakon isteka predviđenih rokova i to upravo na temelju poreznih propisa. Smatraju da je 10 godina svoju arhivu dužna čuvati tvrtka, 7 godina primjerice ugovore o djelu obveznih poreza na dohotke. Kao što ratni zločin ne zastarijeva tako i neplaćanje poreza u Hrvatskoj postaje ozbiljna stvar koja vas može pratiti do kraja života. Jasno, po onoj američkoj dikti da ništa vi ne morate osim umrijeti i dakako platiti porez. Neću sada citirati sve ove dijelove, ali samo da kažem da je Račanova administracija 2001. uvela Opći porezni zakon te je skratila rokove zastare sa znači onaj relativni i apsolutni rok na 3 i 6 godina, napravila je iskorak i u vezi sa žalbom koja otada odgađa izvršenje rješenja prvostupanjskog tijela do odluke tijela drugog suda. Sada bi Vlada ili Ministarstvo financija ako se poštuje načelo pravičnosti trebala odrediti koji je dan koji se može uzeti za početno stanje. Je li to kraj 2005., onaj 1.01. recimo 2006. Porezna uprava mogla bi otada pratiti sve promjene koje se tiču primitka izdataka što bi bilo u duhu poreznih propisa koji sve vrijeme i postoje. U protivnom se porezni nadzor može protegnuti na kraj i prošlog stoljeća, znači '98., '99. kada su stjecane brojne nekretnine. Tražit će se u obrascu stanje imovine, izvor financiranja pa će se utvrditi da je riječ o oporezivom dohotku jer se mnogi papiri, plaće, honorari jednostavno ne moraju čuvati. Tako da još jedanput kažem možda bi bilo na neki način dobro jednostavno da ovaj zakonski prijedlog ide u rekoh dva čitanja. Što je osim ovoga također bitno za ovaj Porezni zakon? Ovdje se na prvoj strani navodi da je uređeno javno objavljivanje popisa dospjelih neplaćenih dugova kojim se narušava institut porezne tajne. porezne tajne. Ok, složili smo se da se to učini. Nema poduzetnika da se razumijemo, budimo pošteni među sobom da nema nekih poslovnih problema, njima treba nelikvidnost u ovoj zemlji je enormna, nekih 45 milijardi kuna, preko 70 tisuća poslovnih subjekata je tom nelikvidnošću pogođena. pogođena. Sutra će biti na dnevnom redu Zakon o pravima branitelja objavit ćemo i popis branitelja. Ne vidim tu sada više nikakvog problema, samo jedna kategorija ali je neću spominjati građana u ovoj zemlji zemlji ne može dospjeti u javnost štićena ne znam "nekom javnom tajnom", a ništa de facto nemaju sa sigurnošću ove zemlje. ali o tome nekom drugom prilikom. Jednako tako uvodi se mogućnost da zbog uvjeta opće nelikvidnosti te lakše naplate postojećih obveza Vlada u iznimnim slučajevima kada je to od interesa za RH na prijedlog ministra financija donese odluku o podmirenju poreznog duga ustupanjem ustupanjem nekretnina. Ja smatram pustimo taj dug da je to uredu, možda bi kod onih koji nemaju nekretnina a imaju tu pravnu osobu bi dobro da Vlada na neki način uđe u taj alikvotni dio tih trgovačkih društava. Jasno, čovjek će si postaviti pitanje pa što će Vladai neko nelikvidno trgovačko društvo d.o.o., d.d. neko komanditno društvo ili ne znam šta ako je u problemima, ako ne znam rasprodaje svoju imovinu da može poslovati, ali možda bi to na neki način bio bio način kako pomiriti svoje obveze. Propisuje se obveza za sve obveznike poreza na dodanu vrijednost, PDV-a a ne samo za obveznike poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost dobara i obavljenih usluga oporezive i izvozne isporuke već od 800 hiljada kuna, da porezne prijave podnose elektroničnim putem. To je apsolutno uredu uredu tu nema nikakvog problema. Za obveze koje se utvrđuju u postupku ispitivanja izvora imovine zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u koju je u koju je u tijeku postupka ispitivanja izvora imovine utvrđeno da ima osnove za oporezivanje. O tome sam već govorio ali ću još jedanput reći ili upitati se da li ova odredba odredba krši se sa samim Ustavom, znači zastara počinje teći ne po počinjenju kaznenog djela već godinu dana od kada je počelo da se tako izrazim ispitivanje da li postoji neka ne izvršena poreska osnova. Zatim u ovom zakonu odredbe o prodaji otpisu poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa mijenja se pa se tako pravima pravima poreznog tijela u postupku predstečajne nagodbe i u stečajnom postupku ovlašten raspolagati čelnik tijela a o predmetima vrijednost iznad 10 milijuna kuna ministar financija. O.k. i to je isto uredu. Znači zakon uvodi čitav niz novih instituta, izbjegavanje poreza što je apsolutno uredu biti će iz dana u dan sve teže i mora biti. Ono što treba regulirati o čemu na neki način zakon indirektno govori da nema više da jedna se tvrtka gurne stečaj da se osniva nova što služi u punom smislu riječi za neki način obmanjivanje vjerovnika i države u cjelini. Znam da će ovaj zakon proći. Instituti na neki način kako da se izrazim nisu sporni osim ove zastare, jasno sporno je samo da li će se povećati potrošnja, da li će se povećati investicije, da li ćemo u tim nekim novim okolnostima spasiti one male poslovne subjekte i po treći i po treći puta govorim sporno je da li se na taj način možemo "poigravati" ili ukidati zastaru i uvoditi tu retroaktivnost. Jučer je bila jedna korisna rasprava o proračunu. Govorili smo o velikoj mjeri i o investicijama itd., itd., jasno kada govorimo o poreskim zakonima Hvala i vama. ne farbanja, treba plaćati poreze apsolutno ne izbjegavati, treba reda, ne nereda. Bit je jasno spasiti ja bih rekao te postojeće sustave, nije bitno da li je riječ o velikima, da li je riječ o malima jer su jedni i drugi naprosto život ove zemlje. Za kraj, o zastari, razmislimo o ovoj retroaktivnosti. Imamo Ustav, Ustavom smo naprosto izmijenili one odredbe oko ratnog profiterstva ali ovo je nešto drugo, ovo su porezi i ovo rekoh može tangirati desetine tisuća ljudi u ovoj zemlji. I ono za kraj, to je zadnje što ću reći, ono što me raduje vjerojatno je danas na HBOR-u tako mi je jučer rekao gospodin Linić dana suglasnost na ovo jamstvo glede početka gradnje opće bolnice i to je za Istru hvale vrijedno. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku. Zoran Vinković. Kolega Kajin ovo je prije svega jedan tehnički zakon koji neće vjerojatno uspjeti naplatiti onaj ogromni porezni dug koji je gotovo 50 milijardi kuna, gdje su dužnici većinom poznati obzirom da je objavljena ona lista srama i gdje otprilike naplaćeno negdje oko 4 milijarde kuna. E sad kako ćemo pokrpati rupe u državnom proračunu? Prvo, idućim zakonom koji nije tehnički zakon gdje će ova litra mlijeka poskupiti, biti mu dodan PDV od 5% pa će u konačnici ta litra mlijeka poskupiti možda i 15% bez obzira na ambalažu, gdje će ovaj kruh naš svagdašnji lupit na njega PDV od 5% i gdje će mu cijena također otići. Uzeo sam crni kruh jer ga jede većina građana ove Hrvatske jer za bijeli i koji je skuplji nemaju, gdje će i on poskupiti i gdje će mnoge obitelji bez obzira na socijalnu skrb koje im daje država ostati bez ove dvije najvažnije namirnice,bez kruha i mlijeka. Bez ulja vjerojatno već mogu, mast svinjsku nisu davno vidjeli jer nemaju sredstava za ono naše poznato slavonsko klanje, nema više ni svinja u svinjcima, a uskoro neće biti ni ovog mlijeka na stočarskim farmama.

Odgovor na repliku, Damir Kajin. Ovo može biti jednako bitno kao i onaj Zakon o PDV-u o kojem ćemo nakon toga raspravljati. Ovaj zakon može sada ne samo dovesti do bankrota, desetina tisuća malih poslovnih subjekata ako su na neki način izbjegli što apsolutno nije u redu poreze nego to može dovesti pa i do gubitka slobode ili poslovne poslovne sposobnosti pojedinih tih subjekata. Ja sam rekao da je ovo na neki način jedan od najbitnijih zakona ne samo ove administracije nego kada je riječ o poslovanju čitave jedne dekade. Ovo je jedan od onih zakona koji bi mogli imati dalekosežne posljedice još jedanput ću reći, po pravnu sigurnost građana u ovoj zemlji, tvrtki i tome slično. I ovo je jedan od onih zakona koji će biti ili bezrezervno podržani ili jednako tako a priori bezrezervno naprosto odbačeno. Zašto, zato jer on redefinira pojam zastare i uvodi svojevrsnu retroaktivnost. Mislim, još jedanput ću reći, hvala što ste mi dali priliku da vam odgovorim, neću govoriti toliko o PDV-u nego ću se držati ovog zakona, da kada je riječ o ovom zakonu da bi trebala uslijediti još jedna rasprava jer se bojim da će zakon sutradan završiti pred sucima Ustavnog suda. Nastavljamo raspravu po klubovima. Stavove Hrvatskih laburista-Stranke rada predstavit će nam poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, ako se prisjetite prije par mjeseci Hrvatski laburisti dali su svoju verziju izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona koje se tiču po prilici ove teme o kojoj je sad i kolega Kajin govorio, dakle one razlike između imovine koju porezni obveznik ima i primanja koja su prošla kroz porezne škare. Naša ideja je bila demagoška i populistička kao što rekoše pa je i odbijena. A šta smo htjeli, htjeli smo da Porezna uprava obavezno za svakog poreznog obveznika ustanovi tu razliku ako je ima, dakle da prati svakog poreznog Pa Porezna uprava danas zapošljava 4500 tako nešto ljudi pa ne bi joj to valjda trebao biti tako veliki problem. I ako se ustanovi ta razlika da se imovina koja proizlazi iz te razlike zamrzne, da se obavezno pokrene postupak i da se ta imovina ako nema legalnog izbora, dakle ako čovjek ne dokaže da mu je prijatelj iz Urugvaja poslao ili umrla baka u Australiji onda da se ta imovina oduzme. E to je proglašeno ljevičarenjem, ljevičarskim populizmom i nije prihvaćeno. Što ovaj zakon govori o tome? Ovaj zakon prije svega predmnijeva kao sasvim logičnu stvar da se na tu razliku, dakle razliku do koje se dođe u postupku utvrđivanja, ispitivanja izvora imovine, da se na tu razliku naplati porez na dohodak jer to je dohodak. To je dohodak koji je čovjek stekao, s njim je došao do imovine i sad što će, kakvim kakvim poslom je čovjek došao do te imovine. To je dohodak koji se stekao recimo švercanjem kokaina, švercanjem bijelog roblja, krađom, poreznom evazijom, koji nisu uhvaćeni. Ako je uhvaćen onda je u zatvoru i sve to skupa, međutim nisu da uhvatili i eto prošao čovjek s tim poslovima s tim poslovima i kupio vilu u Dubrovniku. Porezna uprava utvrđuje da njegovi prihodi koje je prijavio, njegov dohodak koji je prijavio ne odgovara tome da može kupit vilu u Dubrovniku i kaže vi ste dakle imali prihoda za 5 milijuna eura više. I što ćemo s vama napraviti? Naplatit ćemo vam porez. Rezultat toga je da se porez naplaćuje na nezakonito stečenu imovinu koja tom činjenicom postaje zakonita. Dakle, ta imovina postaje legalna imovina. I hajde, mislim s tim smo se recimo složili, nema druge. Međutim, ovdje postoji mogućnost i zastare. I ako prođe 6 godina od trenutka ustanovljavanja te činjenice onda ništa, onda pojeo vuk magare i ta imovina postaje legalno njegova. Što poručujemo time? Poručujemo da se nezakoniti posao u pravilu isplati, u pravilu. Naravno ako te ne uhvate odmah. Prvo, platit ćeš nešto, koliko 20, 30, 50, 75% poreza. Nije važno koliko, platit ćeš pa ćemo legalizirati to, pa u redu. Drugo, ako uspiješ nekakvim zavrzlamama zavući stvar da protekne šest godina nećeš čak ni platiti, imovina će ti ostati i više te nitko neće pitati šta je bilo. Bilo je šta je bilo. Ne vjerujem da je to bila intencija bilo čija. Možda sam ja ovo i malo karikaturalno prikazao, ali to jest činjenica koja se vrlo lako može dogoditi. Svatko od nas se može sjetiti nekog primjera, neke drage osobe, susjeda, poznanika koji bi to vrlo lako tako izveo. Ono što sad na to naravno ne možemo utjecati. Ono što me ovdje brine jeste rok zastare i činjenica da nigdje u zakonu ni nigdje drugdje se ne vidi sankcija za onog koji je dopustio da na eklatantni kriminal, nezakoniti posao, da protekne šest godina prije nego što se naplati ono što ovaj Zakon propisuje, a čemu se mi Laburisti zapravo protivimo u načelu, ali hajde. Tu je. Dakle, netko će propustiti potegnuti sve što država može potegnuti, ako itko može država to može, i doći će do zastare i nitko neće odgovarati kao što nitko od 4500 i ne znam koliko zaposlenih u Poreznoj upravi nije odgovarao za činjenicu da je o '97. do 2006. to su podaci koje imam, broj konstantno rastao, broj zaposlenika Porezne uprave. Da je trošak te Porezne uprave konstantno rastao čak i u onim godinama kad nije bilo porasta zaposlenja, a bilo je i takvih godina. A da je u to isto vrijeme došlo do nenaplate onih famoznih 50 milijardi kuna o kojima smo pričali u ovom Saboru. Stvar je zapravo nevjerojatna. Ne znam da li bi se tom trebali sami sebi smijati ili plakati, ali to jest činjenica. I sad tvrdnja je Porezna uprava savršeno radi svoj posao. Ako Porezna uprava savršeno radi svoj posao onda ovakve odredbe uopće, ovakve odredbe su uopće bespredmetne. Ne može se dogoditi da dođe do zastare od trenutka isteka roka u kojem postupak ispitivanja porijekla, izvora imovine završen. Dakle, od tog trenutka ako protekne šest godina onda Porezna uprava nije zavrijedila uopće da postoji. U članku 9. briše se članak 119. koji govori o postupku žalbe na rješenje Porezne uprave. Dakle, više takve vrste žalbe nema, odnosno jedini sustav je najprije plati, a onda poslije tuži ako imaš vremena i novaca. I dobro, to bi čovjek mogao kao rezon i prihvatiti. Međutim, obrazloženje toga jeste da se želi zaštititi na takav način brzim i jasnim postupkom zaštititi državni interes. Državni interes jest ubiranje poreza definitivno, međutim državni interes je valjda i da se ne zatvore one firme koje baš nije neophodno zatvoriti ovoga časa. Pa možda bi se tu ipak moglo naći neko rješenje koje bi omogućilo ljudima da prežive. Sve u svemu moramo se i pored ovih primjedbi složiti da predlagatelj ima namjeru nešto napraviti sa, pogotovo pogotovo sa ovom imovinom koja nema jasno porijeklo i sa sankcioniranjem te imovine. Ono što je kolega Kajin ustvrdio da ćemo, da će doći zapravo do ustavnih nekakvih poteškoća, da bi se zakon mogao naći na Ustavnom sudu zbog retroaktivnosti i da će po tom zakonu se jadni ljudi naći u čudnoj situaciji da gube poslovnu sposobnost, da gube firme i da da im bude strašno odbacujem kako se ono kaže sa gnušanjem. To nisu jadni ljudi. Ljudi koji nemaju porijeklo imovine kojom danas raspolažu nisu jadni ljudi nego lopovi. Hvala. Na ovo izlaganje ćemo sad najprije čuti replike. Prvo uvaženi zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, dobro ste primijetili, zapravo Hrvatski laburisti u ovom sazivu Sabora svakoga dana upozoravaju na jednu vrlo bitnu činjenicu a to je da treba Porezna uprava, da trebaju svi državni organi se boriti protiv nezakonito stečene imovine. To je rak-rana ovoga društva. Ja znam vlasnika filmske kuće koji je imao godinama 0 kuna prihoda, a vozio je automobile po 300, 400 tisuća eura. Dva automobila u Gradu Zagrebu su postojala iste marke i on ga je vozio. Nikad nitko mu nije od poreznika zakucao na vrata. što je višak od zarađenog, a na to nije plaćen porez u potpunosti se slažem s vama ono treba oduzeti jer u suprotnom ako se to ne oduzme i ako je ono stečeno kriminalom onda se time ozakonjuje kriminal. S tim da bih sad htio upozoriti još jednu stvar koja nema veze sa vašim izlaganjem, a to je neprimjerena neverbalna komunikacija šefice Porezne uprave na vaše izlaganje, a i često i na izlaganja drugih. Mislim da ako želite nešto izreći molim vas izrecite, imate priliku govoriti poslije saborskih zastupnika. To predsjedavajući ne vidi, a ja vas lijepo molim da se suzdržite jer ovo je Sabor u kojem se saborskim zastupnicima odgovara za ono što se čini, a ne da se saborski zastupnici podvrgavaju različitim vašim grimasama.

grimasa, ali predložite izmjene Poslovnika u tom smislu ako imate opservacija. A sad ćemo čuti i odgovor na repliku Nikole Vuljanića. Činjenica je da naplata poreza na nezakonito stečenu imovinu ili onu koju se pokušalo prikriti zapravo ozakonjuje sistem APP – ako prođe, prođe. koja je razlika između onog tko je platio porez, u konačnoj instanci, između onog tko je lijepo normalno platio porez na sva svoja primanja i onog koga su uhvatili da nije platio porez pa mu kasnije naplate? Platit će kamate. Pa platio bi kamate i u banci, platit će kamate svagdje. Nema ama baš nikakve razlike ako ih se jednako tretira. Razlika bi bila samo onda kad bi onom tko je prikrio prihod jer nema legalnog izvora imovinu koju je tim prihodom stekao da mu se uzme. Ako toga nema, nema nikakve razlike – APP. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja stvarno ne znam kolega Vuljanić koje ste i kakve ste gluposti vi to danas izlagali dok ste bili dole za onom govornicom. Mene su učili i to sam valjda i tako naučila da samo 5% onoga što kažemo, kažemo verbalno, a 95% onoga što govorimo, govorimo neverbalnom komunikacijom. stvarno evo poštovani potpredsjedniče smeta me i zasmetala mi je ta neverbalna komunikacija šefice Porezne uprave ne zato što je to pričao kolega Nikola Vuljanić nego se to dešava u kontinuitetu i ako već pričamo o ovom zakonu koga između ostalog sprovode i djelatnici Porezne uprave onda bi stvarno molila poštovana šefice porezne da sve ovo što neverbalno komunicirate ili sa gospodinom zamjenikom komunicirate kažete jasno da svi onda čujemo i mislim da će biti poštenije i da će svima biti neke stvari jasnije. Hvala lijepa. A sad ovu primjedbu sam već komentirao pa i vas upućujem predložite izmjene Poslovnika ja vjerujem da će biti vrlo zanimljiva i duhovita rasprava. Kolega Vuljanić odgovara Samo jednu rečenicu. Ne ljuti me uopće nikakve grimase, ljutilo bi me da me netko napadne stolicom, ovo me ništa ne smeta. Takvo ponašanje direktna je posljedica uloge i pozicije ovog Sabora. Ovaj Sabor odgovara Vladi, ne obrnuto. I zato se predstavnici Vlade mogu tako ponašati. Drugdje u svijetu vjerojatno ne bi. Posljednja replika, poštovani zastupnik Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Hvala lijepa. Ja neću o neverbalnoj komunikaciji nego o verbalnoj, dakle o onome što je rečeno. A rečeno je za govornicom, gospodin Vuljanić je rekao, da eto dosada je dakle intencija ovog zakona otprilike da onaj tko stekne imovinu na sumnjiv način nije platio porez iako mu se u roku od 6 godina, jer se sad uvodi 6 godina zastara, ako to ga se uhvati ne plati pojeo vuk magare. E, upravo obrnuto. Intencija ovog zakona je da nije pojeo vuk magare i da 6 godina za to ne vrijedi nego ako ga, dakle ne 6 godina od počinjenog događaja to kad se dogodilo nego 6 godina od onda kada je Porezna uprava započela te radnje. to nije 6 godina od onoga kada je on stekao tu imovinu nego 6 godina od kada je Porezna uprava započela raditi. Što se ovim želi? Želi se omogućiti Poreznoj upravi da riješi kriminal koji je prethodno bio i koji se dogodio dok mi nismo bili na vlasti. I to je intencija ovoga. Nadam se da ćete to podržati ako ste shvatili o čemu se radi, a ako niste

Ali čemu to uopće treba postojati u zakonu. 6 godina nakon što je utvrđeno da je do toga došlo, nakon završetka postupka ako se to ne naplati, a kažete da to treba naplaćivati, ja i dalje mislim da to ne treba naplaćivati nego uzimati ali uredu. 6 godina nakon utvrđivanja ako se ne naplati nastupa zastara. Kako je to moguće' Nastavljamo sa raspravom po klubovima pa pozivam poštovanu Martinu Dalić da nas upozna sa stavovima kluba HDZ-a. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade. Pa evo zanimljivo je bilo ustvari čuti ove replike neposredno prije jer zasmetale su neke zastupnike neverbalne komunikacije od predstavnika Vlade. Ali ustvari ja sam te neverbalne komunikacije sasvim drugačije razumjela zato jer poruka kako sam ih ja razumjela jest da ono što su predstavnici klubova prije mene govorili nije moguće razumjela sam je kao iščuđavanje šefice Porezne uprave nad mogućim posljedicama izmjena i dopuna ovih članaka. Mislim da su prethodno izrečene moguće posljedice izmjene i dopune ovih članaka stvarno i moguće, a u poziciji ove kritike Porezna uprava se je sama dovela, sama se je dovela nova šefica porezne uprave upravo sa mnoštvom svojih izjava koje je dala u proteklom razdoblju dezavuirajući rad Porezne uprave u prethodnom razdoblju. Kao što je rekao kolega Jelušić dok mi nismo bili na vlasti bio je kriminal, al sada kada te vi stigli na vlast sada je ujedno stiglo i apsolutno poštenje. Pa je stoga potrebno retroaktivno otvoriti mogućnost ispitivanja porijekla imovine koliko daleko retroaktivno, što daleko retroaktivno to ovaj zakon ne govori i ne predviđa. Ali jasno predviđa da prethodno već i zastarjeli porezni postupci mogu biti otvoreni. Uredu. Ali ono što bih ovdje željela reći i ponoviti po ne znam koji put da se zakoni donose za sve i da se ne mogu i ne može i ne prihvaćamo niti optuživanje širokih skupina stanovništva niti neidentificiranih osoba da je ponašanje i stjecanje imovine kriminalno djelo. Naš zakonski okvir opisuje što su koje su i kakve su protuzakonite radnje i zakona smo se svi dužni držati kada nam to odgovara i kada nam to ne odgovara. To se posebno često ističe posljednjih dana. I to zajedno čini pravnu sigurnost. Otvaranje mogućnosti da se u neidentificiranom prošlom roku otvori mogućnost naplate poreza i ispitivanje imovine svakako narušava tu pravnu sigurnost. Zato jel polazim od premise da je najveći broj građana svoju imovinu stekao legalno, zakonito i ni u jednom trenutku ne misleći i ne želeći doći u sukob sa Poreznom upravom. I zbog toga paušalne ocjene koje se odnose na široke skupine na desetine tisuća na kriminal koji je bio apsolutno prisutan prije nego što smo mi došli na vlast ne prihvaćamo. Ne prihvaćamo, nego samo predstavlja jednu demagošku obranu nerazumljivih i nerazumnih pravnih odredaba, a onda ćemo se u sljedećem koraku čuditi a koje su to razlike između strategije koje smo postavili i one koje smo ispunili? Pa upravo te. Jel jedno se govori na retoričkoj razini zagovaraju se investicije, investicijsko okruženje, poduzetnici, a onda se donose zakoni i vode rasprave u kojem se svi ti isti i nad njih se stavlja upitnik. Zbog toga se sa ovom odredbom ne slažemo. Razumnije bi možda bilo da je POrezna uprava produžila zastavni rok i izjednačila na kraju konca taj apsolutni zastarni rok sa zastarnim rokom za doprinose. Možda bi si tu malo više pomogla i u svome radu i pojednostavila svoj rad, a ujedno i učinila te zastarne rokove duljima. Neka budu dulji, zašto bi bili tri godine. već je prethodno bilo spomenuto da je zastarni rok skraćen na tri godine u nekom prethodnom vremenu. Ovim se prijedlogom zakona brišu članak 118.i članak 119.pa želim samo na ovom mjestu ustvari reći što to znači. To znači brisanjem članka 118.da se briše bilo kakva mogućnost Poreznoj upravi da daje bilo kakve obročne otplate ili odgode otplate poreza i brisanjem članka 119.ukida se mogućnost odgode naplate u slučaju tužbe Upravnome sudu. Do sada je postojala mogućnost da Porezna uprava u slučaju tužbe Upravnom sudu odgodi naplatu do konačnog rješenja upravnoga suda. Ove će dvije odredbe imati svakako svoje efekte. Neke pozitivne, neke neke negativne, vidjet ćemo. I na kraju, mislim da ovo upravljanje poreznog tijela sa imovinom koja se nalazi u stečajnom postupku, u postupku predstečajne nagodbe i raspodjela u tome upravljanju između iznosa 10 milijuna kuna i manjih iznosa koje se ostavljaju na upravljanje čelniku poreznog tijela. Općenito mislim da bi u slučaju ovakvog odlučivanja i odlučivanja o ovoj imovini ovaj iznos trebalo smanjiti, odnosno smanjiti iznos za koji je potrebna odluka i suglasnost ministra financija. Jer 10 milijuna kuna potraživanje Porezne uprave predstavlja značajan iznos i u suštini ostavlja značajan prostor za različite individualne i međusobno neusklađene odluke po po pojedinim područnim odnosno županijskim poreznim ispostavama. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovani zastupnik Draženko Pandek. Izvolite. poštovani potpredsjedniče. Osvrnuo bih se na tvrdnju poštovane zastupnice da stjecanje imovine dakle nije kazneno djelo. Apsolutno se slažem da stjecanje imovine nije kazneno djelo ali neplaćanje poreza jest kazneno djelo. Dakle, neplaćanje poreza koji je određeni porezni obveznik bio dužan platiti prilikom stjecanja te imovine. Zatvaranjem oči nad tom činjenicom opet prihvaćamo onu egidu tko je jamio, jamio. Pravo na sigurnost je najveća da jednostavno svi budemo sigurni da nitko neće taj nenaplaćeni porez naplaćivati i onda imamo apsolutno pravo na sigurnost što se tiče dakle tih potraživanja. Dakle ovdje moramo naći mjeru između društvene štetnosti i onoga što što znači pravna sigurnost. Mislim da je ovdje dobro primijećeno da je velika društvena štetnost od ovakvih djela koja su počinjena tijekom posljednjih godina i da neplaćanje poreza posebno velikim iznosima predstavlja takvu društvenu štetnost zbog koje pravnu sigurnost u tim stvarima trebamo pomaknuti ipak u stranu. I mislim da je ovaj prijedlog zakona u skladu s tim i zbog toga ispravan. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana Martina Dalić. je, istina je to, neplaćanje poreza je kazneno djelo. Međutim mi ovdje raspravljamo o činjenici koja implicitno proizlazi iz svih rasprava, da je do sada se dopuštalo namjerno neplaćanje poreza, a da od sada se to kao više neće činiti. To je u bazi svih rasprava. I da sada najednom su se stvorile okolnosti da je u radu Porezne uprave moguća apsolutna pravednost i neće biti nijedne greške, nijednoga propusta. Ja vas stoga pitam zašto do dana današnjeg nije naplaćen porez od Varteksa, zašto. Jednostavno, već ste godinu na vlasti, što ga niste naplatili kad je to tako jednostavno. Kada ste se vi gospođo ravnateljice Porezne uprave hvalili velikim milijardama koje ćete naplatiti od poreznog duga. Ja ih ne vidim nigdje naplaćeno, a vidim da je samo s pravnih osoba obrisano, što je i ministar rekao, 4 milijarde, otpisano. Pa valjda je smisao bio naplata, a ne otpis. Ali ja vas razumijem zato jer razumijem kako funkcionira sustav i razumijem probleme s kojima se vi sada suočavate, ali ovo vam je jednostavno posljedica vašeg demagoškog nastupa na početku mandata i tijekom proteklih godinu dana. A sada prihodi, problemi lagano pokazuju o čemu se tu ustvari radi. laburisti - Stranka rada)** Hvala. Kolegice Dalić, rekli ste u svom odbijanju mogućnosti retroaktivne primjene bilo kakvog takvog propisa. Braniti to činjenično da sasvim sigurno nisu deseci tisuća ljudi u Hrvatskoj lopovi koji su na čudni način došli do imovine. Ja se apsolutno slažem s tim, sasvim sigurno nisu, ali neki jesu. Nema ih deseci tisuća ali neki jesu. Zašto bi sad bilo koga u ovoj državi smetalo, onog tko ima normalno porijeklo imovine, za koga se zna kako je zaradio, za koga on sam može dokazat kako je zaradio, zašto bi ga smetalo da se to primjenjuje i unatraške i unaprijed i kako god. Ne vidim nikakvog rezona da se taj propis ne može provesti na ovakav način. Hvala. I na ovu repliku odgovara uvažena Martina Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Zato jer će u lovu na vještice pasti mnogo nevinih žrtava, eto zato. A niti jedna nevina žrtva nije toga vrijedna. A da je tome tako već smo imali prilike vidjeti tijekom ove godine kada je Porezna uprava počela preko novina pozivati istaknute pojedince da dođu u Poreznu upravu i tamo podnesu račune čije doduše uz svu dokumentaciju, bilo u njihovim osobnim ili bilo u njihovim poslovnim aktivnostima Porezna uprava ima. Pozivi su prvo išli kroz novine, a drugo se onda u postupcima koji su valjda provedeni smo imali u novinama prilike čitati da ti ljudi eto nisu krivi. Oni zato što su bili istaknute ličnosti njihovi su primjeri bili objavljeni u novinama. A što sa onima koji nisu ni istaknute, ni poznate ličnosti čiji primjeri neće biti objavljeni u novinama, a biti će izloženi ovakvim postupcima samo zato jer se Poreznoj upravi čini da tu možda nešto nije u redu. Radi toga se protivimo retroaktivnoj primjeni bilo kojeg zakona. Sad ćemo čuti stajalište i još jednoga kluba SDP-a. Iznijet će ih poštovani zastupnik Ivo Jelušić. poštovani zamjeniče ministra, poštovani zamjeniče ministra, poštovana ravnateljice uprave, kolegice i kolege. Ovo je po ne znam koji put da u ovoj sabornici u ovih zadnjih par mjeseci raspravljamo o nekom od poreznih zakona. Dosta smo ih zaista do sada promijenili, izmijenili ili donijeli namjerno, ne slučajno pa i ovaj. Jer kroz porezne zakone želimo dati poruke i pokazati kakva je to naša politika i što želimo sa porezima. I logično mi je da se s nekima ovdje ne slažemo sa kolegama iz HDZ-a, logično. Da se oko toga slažemo bili bi u istoj stranci. Nismo, jer mi drugačije vidimo. Kroz poreze i kroz porezne zakone provodimo svoju politiku, pa kad smo to mijenjali i kad ovaj Zakon mijenjamo onda jasno želimo i reći kakva je ta naša politika. Dakle, promijenili smo u ovih par mjeseci niz poreznih zakona, izmijenili smo Zakon o porezu na dohodak, drugačiji nego vaš, namjerno. Zašto? Jer smo htjeli reći, da oni koji imaju ispod prosječne plaće i prosječne plaćaju manje poreza, a oni koji imaju veće plaće, visoke plaće da plaćaju više poreza. Pa i nama je ovdje saborskim zastupnicima sa osnova poreza na dohodak plaća manja 400 kuna. I to je u redu. Mi mislimo da je to u redu, da oni koji imaju više plaćaju više, oni koji imaju manje, plaćaju manje. Vi ste mislili drugačije. Izmijenili smo porez na dobit, točno. Jer smo rekli, da ako se oporezuje plaća, pa i ona najmanja zašto se ne bi oporezivao i dobit i dividenda koju si vlasnici isplaćuju. Oni imaju puno više novaca. I to smo oporezovali. I time smo rekli da, to je naša politika. Mi tako vidimo poreze. Pa evo i ovaj slučaj ovdje kada je riječ o Općem poreznom zakonu. I tu se razlikujemo i logično. Opći porezni zakon neki su shvatili preopćenito pa su mislili da o ovom zakonu mogu govoriti općenito o porezima kao što evo vidim kruh i mlijeko tamo kolege Vinkovića, pa je on govorio o PDV-u na kruh i mlijeko iako to nema veze sa ovim zakonom. To ima veze sa Zakonom o PDV-u. Ali dobro, čovjek ne zna o čemu raspravlja. Što ovaj Zakon želi? Ovaj Zakon želi uvesti reda, racionalnosti i pravičnosti ili pravednosti i to je ono što čini. Dakle, kad govorimo o uvođenju reda jedna od stvari koja je ne najbitnija u ovom zakonu, ali je tu dakle određuje što račun koji se izdaje mora sadržavati. Dakle, se točno mora znati tko ga je izdao, na kom mjestu, OIB, roba koja je, PDV itd. Na žalost to nije do sad bilo precizno regulirano i to je potrebno. Ispričat ću osobni primjer, a vjerojatno ste i vi doživjeli. Ljetos sam bio u jednoj slastičarnici, konzumirao nešto i tražim naplatiti veli toliko kuna. A ja kažem račun? A onda mi donese račun koji je ovako loš isprint bio, nisam imao naočale, nisam uspio vidjeti što piše na njemu. Kada sam otišao, vidio sam da u njemu ne piše pola stvari onih kojih na računu mora biti jer ih je otipkao na nekoj kasi koja stoji, koja nema veze sa kasom kako bi trebala izgledati. Dakle, dobro je da ovaj Zakon to rješava. Dobro je također da utvrđuje i to da svi obveznici poreza na dodanu vrijednost svoju poreznu prijavu podnose elektroničkim putem. Za koju godinu će bit smiješno da smo uopće o tome raspravljali, jer kad sve prijeđe na elektroničku obradu bit će to sasvim normalno i dobro je da u tom smislu idemo u tom pravcu, da ne samo za velike poduzetnike, nego za sve jer je to racionalnije, efikasnije i jeftinije u konačnici. I oslobodit će ljude u Poreznoj upravi nepotrebnog posla, a da se mogu baviti pametnijim poslom, a vidimo ovdje da pametnijeg posla puno ima. Ono što je najbitnije u ovom zakonu i koja je promjena i koja je vidim izazvala najviše prijepora, a to je oko zastare za neka djela. Dakle, koja su zlouporabe i kada je riječ o stjecanju imovine, da se ide u ispitivanje, dakle od kud nekom imovina koju je stekao. Do sada je točno bilo tako kad prođe zastarni rok pojeo vuk magare, možeš stavit soli na rep nema plaćanja poreza. I jedva su čekali da prođe zastarni rok i da taj zastarni rok bude što kraći. Naravno da to ova izmjena zakona želi riješiti. Dakle, ako je netko napravio određenu zlouporabu, odnosno ako je stekao imovinu za koju nema pokriće u svojoj plaći, u svojim dohodcima. Ne mora biti to samo plaća, nego bilo kojim drugim legalnim dohodcima da se to može oporezovati sada, naknadno bez obzira što je protekao rok koji je do sada bio utvrđen kao zastarni rok nego da se to može goniti i naknadno, da se to može napraviti. Ovdje se postavlja pitanje retroaktivnosti, utemeljenosti, zakonske opravdanosti je li to u redu ili nije. A ja postavljam sljedeće pitanje ne dovodeći ni malo ili ne obezvređujući ovo, to o čemu se govori jel' to pravno u redu. Ja postavljam drugo pitanje jel' to moralno u redu? Hajmo se mi složiti oko toga je li u redu da je netko stekao imovinu, ogromnu imovinu bez prihoda, bez dohotka, i da ga se pusti kad prođe zastarni rok, vrlo kratak zastarni rok, da mu se ne može napraviti ništa, nadoplatiti porez. Jel' se mi moralno slažemo oko toga da je to u redu? Bojim se da se tu ne slažemo, da neki misle da je to u redu, a mi mislimo da to nije u redu. E ako to nije u redu onda to treba zakonski sankcionirati i zakone prilagoditi životu, a ne život zakonima. Dakle, da li mi želimo ono što je nemoralno reći, da zakon to tako propisuje pa ne možemo ili reći da, to je nemoralno, to ne može ostati idemo mijenjati zakon. To mi želimo i to radimo. Sjećamo se jedne sintagme iz konca devedesetih godina o grijehu struktura kada su mnoge stvari počinjene zakonito, ali pitanje je jesu moralne, jesu opravdane. Prema tome, o tome na neki način i ovdje riječ. Dakle, nije riječ o tome da li u zakonu piše ovako ili onako nego da li se mi slažemo oko toga da nešto što je nepravedno stečeno da i ostane nepravedno stečeno. Mi se s tim ne slažemo i zato idemo sa ovim izmjenama zakona. Ne trebaju se, bilo je ovdje riječi da većina građana je pošteno stekla svoju imovinu. Točno, i ta većina koja je pošteno stekla svoju imovinu, koja ima za svoju imovinu pokriće u svojim dohocima nema što strahovati i nema nikakvih za njih posljedica što se ovog zakona tiče. Jer ovaj se zakon u tom smislu ni na koji način neće loše odraziti na tu ogromnu većinu za koju mi jesmo i smatramo da je dobro napravila. Dapače, dat će im pravnu i moralnu satisfakciju da i oni koji su na nezakonit način došli do imovine, došli do imovine na način da ne mogu dati potvrdu jasnu otkud im taj novac da se i njih oporezuje. Da se dovede u istu razinu kao što su i oni koji su pošteno zarađivali, pošteno plaćali porez to činili. Prema tome, ovaj zakon, ova izmjena zakona ima i svoje elemente pravednosti i pravičnosti, dakle da ne bude nekima oprošteno samo zato što je prošlo par godina od toga što su učinili, a slažemo se po nama nečasno. Možda neki misle da to ne treba treba oporezivati ali mi mislimo da treba i zato idemo sa ovim ovakvim izmjenama zakona. Dosada je bilo bitno da protekne istek zastarnog roka, pri tome se često puta imalo svoje prijatelje političke saveznike ili već koga na određenim tijelima u Poreznoj upravi i prešutno se prelazilo preko tih stvari. Ovdje je bilo riječi da se zakoni donose, mislim da je kolegica Dalić rekla točno zakoni se donose za sve. Da, zakoni se donose za sve, ali ne smiju privilegirati nikoga. A ovdje su na neki način bili privilegirani oni koji su imali svoje poznanike i poznanstva i zaštitnike u vlasti da ne moraju platiti porez i sada mi to ukidamo. Prema tome, upravo ovaj zakon stavlja sve građane u ravnopravan položaj na način da svi moraju legalno zarađivati svoje novce i legalno plaćati porez na svoju imovinu koju imaju pa bez obzira koliko je vremena proteklo od toga. Dakle, i ako se bavi nečim što je bilo, što je prošlo i što je davno bilo ako je nemoralno, ako nije pošteno i pravedno treba to zakonski sankcionirati i tu se očito razlikujemo. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo nekoliko replika. Prva replika uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Uvaženi kolega Jelušić pa znam ja vrlo dobro koji je zakon sada po redu i ako ste pomno slušali ja sam to i rekao u replici zastupniku. No, činjenica je da ovaj zakon koji sada dolazi, a to ne možete nikako izbjeći da će izmjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost evo ovo mlijeko i ovaj kruh poskupjeti. Ja ne znam da li vi možete tvrditi da neće. I znam vrlo dobro koja je sad tema na redu, uostalom to ću sad i pričati u ime kluba. Dakle, imam ja pojma što se radi ovdje. Nakon petka i nakon što zakon, izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost budu objavljene u Narodnim novinama mlijeko, kruh i ostale stvari će poskupiti. Ne 5% nego će poskupiti malo više. Doduše pojeftinit će određena plovila. Jedino kolega Vinkoviću što mi sad ne raspravljamo Zakon o PDV-u pa su ovi vaši rekviziti malo preuranjeno doneseni unutra ali sad će odgovoriti na repliku kolega Jelušić. Točno je kolega Vinkoviću da će poskupiti, da će kruh i mlijeko biti 5% skuplji i da se uvodi porez na kruh i mlijeko 5% to je točno, to ste dobro rekli. Ali vi isto tako znate zašto se to događa i to ne želite reći. Želite ostaviti iza toga tajanstvo kao eto došao je SDP na vlast i sad će vam građani poskupiti kruh i mlijeko 5%. niste to rekli, ali to je poruka jer ne kažete što iza toga stoji a znate vrlo dobro da iza toga stoji usklađivanje sa EU. Da u EU u koju želimo ući, svi želimo ući, Molim vas nemojte me prekidati. Nema nulte stope. Prema tome kruh i mlijeko poskupljuju zato što ulazimo u EU 5%, nema više nulte stope. Zbog toga se to čini vi to vrlo dobro znate, ali ne želite to reći jer vam ne paše, želite reći nešto drugo ali dozvolite da vam to moram replicirati. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani zastupnik Branko Hrg. Hvala potpredsjedniče. Evo kolega Jelušić vi ste rekli da ste promijenili u ovom periodu jako puno poreznih zakona što je točno. Također, ste rekli da se zakoni da bi važili za sve, ali nažalost naravno uvijek je tako da oni za jedne većinom važe, za druge ne važe, jedni više stradavaju drugi manje. Tako je bilo i sa ovim listama srama tzv. koje su se pojavile od Porezne uprave van i koje su kao što je ovdje već rečeno nekoliko puta pojavljivale i po medijima po novinama pa nisu baš dale pravu sliku stanja, nisu baš svi oni koji su trebali biti na tim listama bili objavljeni. Naravno nisu bili objavljeni oni koji imaju najviše i koji bi trebali biti možda među prvima. Ja bih rekao da mi nije jasno zašto ovdje govorimo o tome kako je to dobro što je promijenjeno toliko zakona kad u kontaktu sa građanima stječem sasvim drugačiji dojam. Građani ne osjećaju ništa dobro promjenama zakona, poreznih zakona. Obrtnici i mali poduzetnici također ne osjećaju ništa dobro pa mi je onda čini mi se da idemo u krivom pravcu, da se nešto krivo događa, da nismo dobro sagledali ono što bi trebalo ovom društvu, ovim ljudima dati i pružiti. Ali evo, sutra, tj. poslije ove točke je prilika da napravimo nešto dobro pa da smanjimo u onom drugom zakonu PDV na hranu na 10% kako bi konačno dali jedan dobar signal građanima. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Ivo Jelušić. Dragi kolega ja vjerujem da ste vi emocionalan čovjek i da osjećate s ljudima, ali da baš osjećate sve što građani misle u to pomalo sumnjam, i da vas osjećaj možda i vara pogotovo ne možete znati što građani misle ako ih vi namjerno u tom smislu drugačije želite informirati i davati druge informacije. Ako je netko dobio nešto veću plaću je netko dobio nešto veću plaću za stotinjak kuna jer smo promijenili porez na dohodak, on to vidi na svojoj plaći. Možda vi to kod njega ne vidite jel vi imate daleko veću plaću, ali onaj kome je zbog toga plaća veća 100kn pa je tim anuliran povećanje povećanje PDV-a za 2% jer je tamo otprilike to 2% na njegovu plaću on to vidi. Vi to i ne morate vidjeti ali nemojte onda lažno suosjećati s onima kojima ne vidite kako je njima. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća replika uvažena zastupnica Martina Dalić. **Dalić, Ja bih vas ustvari kolega Jelušiću pitala vezno uz vašu raspravu kada ste već otvorili pitanje morala u jednom dijelu svoga izlaganja, da li je moralno otvoriti sve građane i sve različite i pravne i fizičke osobe u ovoj zemlji riziku i staviti nad njim i dati pravo Poreznoj upravi da može otvarati nad njima postupke bez obzira kada i u kojem vremenu i koliko je daleko ta imovina stečena, da bi se eventualno došlo do njih nekoliko? Čija imena i prezimena Porezna uprava vjerojatno tako i tako zna? U sprezi Porezne uprave spominjali su se ovdje kriminalne aktivnosti vezane uz šverc, drogu ovo, ono u svezi Porezne uprave i MUP-a njihova imena se tako i tako znaju. I u tome se mi razlikujemo. Vi smatrate da je to moralno otvoriti frontu sviju građana da bi se eventualno pronašao neki krivac. Ja smatram da to nije da se trebamo držati zakona onakvim kakvim jesu i ne možemo se povremeno sjetiti da se vratimo unazad onoliko koliko to državnoj sili odgovara. Državnu silu ipak treba držati pod nekim ograničenjima. I na ovu repliku odgovara Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolegice Dalić sami ste govorili da zakon vrijedi za sve i na sve se jednako odnosi. To je točno. Prema tome, to što su neki do sada bili tim zakonima zaštićeni vi ih i dalje želite zaštiti, a sve pod formom eto da zaštitimo ostatak građana. Ne. Ne zaštićujemo mi ovime ostatak građana jer oni građani to sam rekao u svojoj raspravi koji su uredno plaćali porez na imovinu koju su stekli legalno nemaju se čega bojati, njih se dirati neće. Dirat će se oni koji nemaju dokaza za svoju imovinu i treba ih se dirati. Onog dakle koji je sa svojom plaćom, kreditom itd. kupio redovito stan i platio porez neće ga se dirati i nemojmo plašiti građane. Uostalom nemojmo tako redukcionistički prilaziti … to znači da bi moglo ovako, imamo Zakon o sigurnosti prometa na cestama, sada bi vi mogli reći pa zašto sve kontrolirati sve građane kada samo neki čine prekršaj jel vi izgleda u HDZ-u znate točno tko čini prekršaj. Možda kada je riječ o utaji poreza i znate tko je činio prekršaj možda ste u tome i pomagali. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će replicirati poštovani Branko Vukšić. Poštovani gospodine Jelušiću vi ste s pravom postavili pitanje morala jer u ovom Saboru su izglasani mnogi zakoni koji su amoralni odnosno koji se protive moralu. U ovom Saboru su izglasani zakoni koji su omogućili pljačkašku privatizaciju pa onda i one neke teze tko je jamio je jamio jer ono ako pustimo one koji su ukrali da ne plate ono barem porez na ono što su ukrali, znači da smo se složili s tom tezom tko je jamio je jamio. Međutim ja opet ponavljam, bit je svega u nelegalno stečenoj imovini. Nelegalno stečenu imovinu oporezovati to znači legalizirati pljačku. Ako je netko stekao na krađi ako je nešto ukradeno kako možete na ukradeno porez staviti? Mislim nelogično. Pa čak da se poslužim riječima gospodina Jelušića nemoralno, da je nešto ukradeno ili nešto ako je diler sagradio kuću ili kupio pet automobila i sada trebamo dati porez na tu vrijednost pojasnite jednostavno pojasnite kako to mislite? Kako je to moguće da se nešto što je ukradeno može staviti porez na to što je ukradeno? Kada se stavi porez znači vi ste oporezovali nešto, a ovo ostalo je legalizirano. To je kao bespravna gradnja. Sada ste dopustili ono što je očiti prekršaj bio da se legalizira. Uredu to smo se složili izglasano je i sada legaliziramo ono što je ukradeno. Prema tome to je vrlo teško da se možemo I još bih samo naglasio kazali ste nulte stope, ima, u Velikoj Britaniji ima. Stvar je pregovora samo što nećete reći da su loše ispregovarali pregovarači. Mogli smo imati nultu stopu. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovora poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Ja se s vama na prvi mah mogu složiti. Dakle ne može se netko tko je kriminalac tko je dilao drogu i s tim stekao ogroman novac i kupio imovinu ovime amnestirati, slažem se s vama, a to ovaj zakon ne rješava. Prema tome vi bi Poreznim zakonom rješavali suzbijali kriminal opći kriminalitet. To se rješava drugim zakonom i to treba raditi. Poreznim zakonom se naplaćuje porez prema tome mi želimo reći da trebamo naplatiti porez time. Ako se on bavi kriminalnim radnjama i to stekao nije amnestiran time to što će se ovo naplatiti porez, tek onda slijedi ili prethodno prije toga ili paralelno s tim i drugi proces koji se ne … po ovom zakonu nego po drugim zakonima ove države Hrvatske. I posljednja replika uvaženi Ivan Drmić. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Poštovani kolege, ponukan sam na ovu repliku izlaganjem gospodina Jelušića kada je utvrdio da kolega Vinković ne razumije ono što je Vlada predložila. Ja mogu reći da često mi uz puno muke uspijevamo razumjeti ono što Vlada predlaže, a još uz puno više muka pokušavamo shvatiti što je cilj nekakvog vladinog prijedloga iako ovaj zakon smo shvatili. Do sada je činjenica često bio jedan mogu reći nepostojeći ili truli alibi državnih institucija od Porezne uprave pa nadalje da nisu mogli naplatiti porez, nisu mogli utvrditi podrijetlo imovine jer je zastarni rok za to do sada bio 6 godina. Deseci tisuća ljudi rade u tim institucijama i malo je čudno da njima treba uopće i 6 godina, a kamoli puno duže da bi u doba današnje informatizacije kada praktično sve podatke imaju na jednom mjestu moraju utvrdit da je netko nešto nelegalno stekao, da nije platio porez i da nije na vrijeme oporezovan. Tako da moje je mišljenje da je i ovaj zakon na jedan način mazanje očiju javnosti. Mi ćemo ovaj zakon podržati, ne zato što mislimo da se bez njega ne može već jednostavno da bi i Poreznoj upravi i drugim institucijama države u čijem u čijem je opisu poslova taj dio zadatka izbacili taj nepostojeći ili truli alibi da nisu to mogli rješavati zbog zastarnog roka od 6 godina. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednji odgovor na posljednju repliku, Ivo Jelušić. Kolega Drmić, rekli ste da vi ne razumijete. Pa možda vas i mogu shvatit, vi ne razumijete zakone kad ova Vlada predlaže koji su pravični, pravedni i moralni. Ovaj zakon je takav. Ne znam zašto vam je problem to razumjeti ali dobro, ne morate razumjeti, ja neću ovdje niti imam vremena uvjeravati vas da vi to razumijete ali ja vjerujem da oni na koji se ovo odnosi, a to su većina građana Republike Hrvatske to razumiju. i 33 minute. Sad oglašavam stanku. Nastavljamo u 15 sati i na redu je klub HDSSB-a i uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Dobar tek svima. Hvala.